za to budu uvjeti. **Bebić, Luka (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekte integracije u EU natura 2000., Hrvatske, Prihvatili smo proceduru hitnog postupka, a samim time važi i procedura po Poslovniku za eventualne amandmane. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća sa sjednice odbora primili smo na klupe. Želi li predstavnik predlagatelja uzet riječ? Da. Uvaženi državni tajnik Zoran Šikić, izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Međunarodna banka za obnovu i razvoj i Republika Hrvatska potpisale su 5. ožujka 2009. godine Ugovor o predujmu, a za pripremu Projekta integracije mrežu Natura 2000. Na temelju spomenutog predujma pripremljen je predmetni projekt čija je svrha pridonijeti jačanju sustava zaštite prirode i uspostavi integrirane ekološke mreže, obvezi koja proizlazi za sve države članice Europske unije temeljem dviju direktiva. Zajam za Projekt integracije u Naturu 2000 omogućit će podršku javnim ustanovama koje upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima prirode i zaštićenim prirodnim vrijednostima u županijama pri implementaciji Nature 2000 u investicijama, zatim jačanju kapaciteta za izvještavanje temeljem zahtjeva Europske unije i praćenje biološke raznolikosti te uključivanje svih dionika u procesu upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000. Nadalje, zajam bi trebao pomoći u razdoblju tranzicije, sustava zaštite prirode u Republici Hrvatskoj za uspostavu mreže Natura 2000. Europska unija pokrenula ja '90.-tih nekoliko tužbi protiv država članica radi neispunjavanja obveza u uspostavi Natura 2000 pri čemu je naglašena važnost rane pripreme i stalna predanost u djelotvornoj provedbi nakon pristupa. Sredstva zajma su namijenjena također i za izgradnju kapaciteta institucija u sustavu zaštite prirode u Hrvatskoj, za ispunjavanje navedenih ciljeva, ali i za pripremu projekata i apliciranje za sredstva iz strukturnih i ostalih fondova Europske unije. U tom smislu zajamče djelovati investicijski razvoj. Temeljem odluke Vlade od 25.11. o pokretanju postupka za sklapanje ugovora o zajmu za projekt na pregovorima s bankom usuglašeni su tekstovi pravnih dokumenata, a 22. veljače 2011. potpisan je ugovor o zajmu iz kojeg je važno izdvojiti sljedeće financijske uvjete. Izvor zajma je 20,8 milijuna eura, kamata je vezana uz šestomjesečni EURIBOR uvećan za fiksnu kamatnu maržu, ročnost zajma je 20 godina uz 5 godina počeka, model otplate je u polugodišnjim obrocima i to 15. svibnja i 15. studenog svake godine i posljednji datum raspoloživosti zajma je 30. travnja 2016. godine. Republika Hrvatska je svjesna da sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost predstavlja njezinu temeljnu vrijednost i glavne resurse za daljnji razvitak, a dužnost svih građana je očuvanje postojeće biološke raznolikosti unutar zemlje, a kada je to moguće da se radi na njenom unapređenju. Vlada Republike Hrvatske predlaže Saboru prihvaćanje Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integracije u ekološku mrežu Europske Pružanjem podrške u smislu ovoga zajma sigurno ćemo poslati jedinstvenu poruku da će Republika Hrvatska sustavno širiti napore u zaštiti njene biološke i krajobrazne raznolikosti kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj odnosno lokalnoj razini te vas poštovane gospođe i gospodo zastupnici molim da podržite ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala lijepo uvaženom državnom tajniku. Žele li izvjestitelji odbora dodatno uzeti riječ? Ne. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a uvažena kolegica zastupnica Mirela Holy. Izvolite kolegice. Hvala vam, poštovani potpredsjedniče. Na samom početku izlaganja o ovom Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integracije u EU Natura 2000 želim reći da će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog zakona. Bez obzira na to što ćemo podržati ovaj prijedlog zakona voljeli bismo da nam se odgovori na nekoliko pitanja koja nismo uspjeli iščitati u ovom materijalu, a mislimo da su dosta bitni prilikom donošenja odluke o podršci podršci ovom zakonu. Prvo pitanje se odnosi na to koliko će ukupno Hrvatska izdvojiti za realizaciju ovog kredita, način kada se pribroje sve kamate koje će Hrvatska platiti u roku od tih 20 godina koliko je zajam, koliko će to biti sredstava jer vidimo da će oni biti u principu povećani u odnosu na ovih gotovo 21 milijun eura koje će Hrvatska dobiti temeljem ovog zajma. Druge stvari koje nas interesiraju prilikom donošenja ovog zakona i voljeli bismo da nam se malo bolje pojasne jesu na koji način će se ustvari realizirati ovaj konkretan projekt jer bez obzira na to što smo u ciljevima projekta vidjeli da se radi o tri temeljna djela, od ulaganja u ekološku mrežu do informacijskog sustava ekološke mreže i jačanja kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom, bojimo se da to baš i nije dovoljno detaljno obrazloženo pa bi se na kraju moglo dogoditi da umjesto realizacije konkretnih projekata kojima će se poboljšati situacija na terenu u zaštićenim područjima i u okviru Nature 2000 ćemo potrošiti veliki dio novaca ustvari na različite konzultantske usluge koje često puta ne završe u, znači sredstvima hrvatskih tvrtki i hrvatskih konzultanata nego međunarodnih konzultanata pa bismo voljeli da nam se neke stvari Kada govorimo o ovom prvom dijelu projekta do ulaganja u ekološku mrežu, znači radi se o nabavi roba, radova i konzultantskih usluga za davanje podrške odabranim ulaganjima u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Republike Hrvatske Hrvatske kako bi se pripomoglo promicanju i jačanju povezivanja s ciljevima Natura 2000. To je prilično ovako neodređeno, pa bismo voljeli da nam se pojasni na šta će se konkretno u stvari potrošiti taj novac i da li će u okviru, znači tih ulaganja u ekološku mrežu biti predviđeno i financiranje banki sjemena pogotovo banki sjemena ugroženih i autohtonih vrsta koje su izuzetno bitne za biološku raznolikost. I što je sa proaktivnim mjerama vraćanja određenih autohtonih vrsta na vrijedna prirodna staništa ili će to samo biti opet nekakva papirnata dokumentacija, opet različiti papiri koje će izrađivati konzultanti. Ali koji se na kraju i neće provoditi u praksi. U tom smislu bih spomenula da je prilično žalosno da Republika Hrvatska još uvijek nema registar prirodnih dobara i da nisu riješena karta staništa, da nemamo dobre baze podataka koje bi govorile o tome kakva je situacija i gdje je situacija takva da je potrebno neke stvari poduzimati ili slično, a što se relativno nedavno vidjelo i prilikom određenih situacija vezanih uz područje jezera na otoku Krku. Naime, to je područje koje se nalazi u okviru nacionalne ekološke mreže i gdje je Republika Hrvatska dopustila, odnosno dala je koncesiju za sadnju trajnih nasada maslina bez obzira na to što se osim toga što se to radi o nacionalnoj ekološkoj mreži sa određenim brojem ugroženih vrsta na tom močvarnom terenu što je vrlo rijetko za naše otoke na radi i o drugom vodo zaštitnom području gdje je u principu zabranjeno korištenje bilo kakvih fertilizanata a koji su nužni za sadnju ovakvih nasada. Osim toga, i meni kao potpunoj laikinji u ovom području je apsolutno jasno da kultura masline nije baš da uspijeva na vlažnom terenu. Što se tiče ovog drugog dijela ulaganja u ekološku mrežu, a koji se tiče kupnje potrebne protupožarne opreme to je u redu i smatramo da je to nužno napraviti. Međutim, ima određenih stvari koji se odnose na druge dijelove projekta, a koji nisu baš dovoljno razrađeni. Taj drugi dio koji se odnosi na informacijski sustav ekološke mreže postavlja se pitanje zašto se koriste sredstva zajma kada je određene aspekta ovog dijela moguće financirati iz grantova, odnosno bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije i to se posebice odnosi na komunikaciju i promociju Nature 2000 odnosno ekološke mreže. Kada govorimo o jačanju kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom tu također je dosta u stvari nejasno za šta će se točno koristiti ta sredstva, a jedan od velikih problema vidimo i u tome u ovom drugom dijelu poboljšanje određivanja granica zaštićenih područja kroz organiziranje pilot programa na dva izabrana zaštićena područja s obzirom na to da je svima koji se bave zaštitom prirode prilično jasno da upravo na području određivanja granica zaštićenih područja vlada jako veliki nered i da tu na žalost u posljednjih nekoliko godina nije postignuto gotovo pa ništa po ovom važnom vrlo području. Također vidimo da se predviđa i ovim projektom razvijanje i uvođenje programa za volontere u parkovima što je hvale vrijedna inicijativa. Međutim, bojimo se da je dosadašnji sustav upravljanja parkovima, posebice nacionalnim parkovima i parkovima prirode pokazao određen veliki nesrazmjer između pojedinih parkova i određeni kaos pa smatramo da bi u ovom dijelu trebalo otići korak dalje i razmišljati o osnivanju nacionalne parkovne agencije koja bi u jednoj agenciji racionalizirala ove poslove zato što definitivno nije baš potrebno da jedan park prirode ima, svaki park prirode ima stručnjaka recimo ornitologa za takvo nešto pa se mogu onda koristiti ti stručnjaci da obavljaju svoju djelatnost u nekoliko različitih parkova prirode ili nacionalnih parkova čime bi se sigurno provela određena racionalizacija, a i uveo bi se jedan jedinstveni sustav upravljanja ovim nacionalnim parkovima i parkovima prirode. I mislim da nam u tom smislu bi trebao biti jedan pozitivan primjer, način na koji je to organizirano u renđerskoj službi u Sjedinjenim Američkim Državama koja definitivno ima najbolji sustav, znači zaštite odnosno rendžera u ovim područjima. Evo ga, ja ne bih duljila. Voljela bih kada bi nam državni tajnik odgovorio na neka od ovih pitanja zato što doista ne bismo voljeli da se novac iz ovog zajma potroši na neke stvari koje možda nisu toliko važne i toliko bitne, odnosno da se ti novci iskoriste na način da od toga doista zaštita prirode u Republici Hrvatskoj ima koristi. Hvala kolegice Holy. U ime kluba HDZ-a uvaženi kolega zastupnik Božo Biškupić. Izvolite kolega Biškupić.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Pa svi projekti integracija posebno projekt integracije iz kojeg se i financira jedno vrlo važno područje za sve nas, za cijelo čovječanstvo područje prirode sigurno da su vrlo značajni. Posebno je ovo područje vrlo osjetljivo i zbog toga potvrđivanja ovog Ugovora o zajmu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj Republike Hrvatske, za ekološku mrežu Europske unije natura 2000, je ustvari umrežavanje najvrjednijih lokaliteta od interesa za Europsku uniju, ali tu mislim da se svi s time slažemo da je to zapravo od interesa i za cijelo čovječanstvo. Kome će ovaj projekt pomoći, i kome će ići ovi novci, pa pomoći će u prvom redu onima koji se bave zaštitom prirode, to su u ovom slučaju i Državni zavod za zaštitu prirode, nacionalni parkovi, parkovi prirode, i županijske javne ustanove za zaštitu prirode, ali naravno i lokalno stanovništvo, i oko, ono koje živi i oko zaštićenih područja, znanstvenoj zajednici, volonterima i zaljubljenicima u prirodu, a posebno naravno samoj prirodi, odnosno očuvanju njezinog stanja ovakvo kakvo je danas premda već i takvo ovakvo kakvo je narušeno. Nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji dio današnje ekološke mreže Republike Hrvatske postat će dio europske ekološke mreže natura 2000, temeljem posebnih propisa Europske unije o zaštiti prirode, i tada ćemo osim prava za povlačenje sredstava iz kompliciranog sustava fondova, vezanih uz zaštitu prirode, a to je, ovaj put je riječ čuli smo o 20,8 milijuna eura, imat ćemo i velike obveze koje se tiču očuvanja povoljnog statusa za staništa i svojte koje uđu u ekološku mrežu natura 2000. S obzirom da Europska unija ne daje zemljama koje pristupaju prijelazno razdoblje za uspostavu mreže natura 2000, osim što nudi relativno zahtjevne procedure za financiranje zaštite prirode iz fondova, treba naglasiti ima i vrlo uvjerljive mehanizme i mjere kazni za nove članice u slučaju neispunjenja obveze i uspostave i održavanja mreže natura 2000, zato ova sredstva koja ćemo dobiti treba vrlo kvalitetno kvalitetno i efikasno iskoristiti. Očekujemo da će projekt pomoći sektoru zaštite prirode i ostalim srodnim sektorima da uspostavi integriranu ekološku mrežu, koja će biti usklađena sa zakonodavstvom Europske unije o zaštiti prirode, kao i s direktivama o pticama i staništima. U tom smislu najvažnije aktivnosti projekta vezane su uz veliku inventarizaciju i bioraznolikost Hrvatske, i izradi karte staništa, a nastavno i potpora daljnjem razvoju sustava za upravljanje vrijednim informacijama o biološkoj raznolikosti. To neće samo pomoći Hrvatskoj da ispuni obveze izvještavanja Europskoj uniji, nego će osigurati adekvatno praćenje i zaštitu ugroženih vrsta i staništa za buduće naraštaje. Vrlo važnim ocjenjujem i sama predložena infrastrukturna ulaganja u ekološku mrežu, gdje će se financirati manji centri za posjetitelje, …/Govornik se ne razumije./… staze, i druga infrastruktura koja promiče ciljeve nature 2000, ustanovi za zaštitu prirode imaju priliku tijekom projekta naučiti kako osmisliti i provoditi projekte za zaštitu i očuvanje prirode sličnim projektima, koji će se u budućnosti kandidirati za strukturne fondove Na taj način će se ojačati kapaciteti javnih ustanova za apsorpciju sredstava iz Europske unije i njezinih fondova, uz tehničku opremu važno je i financiranje opreme za zaštitu i od požara u četiri obalna nacionalna i parka prirode. Uključivanje javnosti, a posebno stanovništva vezanim uz zaštićena područja i područja ekološke mreže kroz edukaciju, a edukacija je vjerujte mi vrlo važna, jer nedovoljno educiranje može dovesti do vrlo velikih nesporazuma na terenu, sjetimo se samo onog tragičnog slučaja na Vranskom jezeru, i o mogućnostima poljoprivrednog i informiranje važno izgradnji nove infrastrukture, kao i mogućnosti poljoprivredno-okolišnih programa vezanim uz zaštitu prirode, a i svi su zajedno važna sastavnica svakog projekta, se pomno, uvijek su pomno razrađene u projektima koje financira i nadzire provedbu Svjetska banka. S obzirom na navedeno lokalna zajednica i samouprava itekako mogu imati velike koristi od ovog projekta, na način da adekvatno podupru zbivanja na terenu bez direktnog opterećenja na financije, koje su osigurane ovim Vladinim projektom. Pitanje koliko će Hrvatska platiti i koja je cijena, kolegice i kolege nema cijene očuvanja prirode. Ona šteta koja je već nanesena, da se tu štetu umanji, ili barem da se ostanemo na ovom nivou na kojem smo sada, to nema više cijene. Ne samo zbog nas, nego baš zbog budućih generacija. I evo prilika je da nas na kraju podsjetim kako smo baš inicijativom Republike Hrvatske, ova godina, Ujedinjeni narodi su ovu godinu 2011. proglasili međunarodnom šuma i pozivam nas sve zajedno da pri glasovanju o ovom zakonu damo potporu ovom projektu i na taj način još jednom jasno iskažemo mišljenje ovog Doma o prirodi kao jedinstvenoj vrijednosti Republike Hrvatske. Klub HDZ-a će prihvatiti prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora zajma između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Hvala lijepa. Hvala lijepo uvaženi kolega Biškupić. Pojedinačnih prijava za raspravu nema. I zaključno se za raspravu prijavio uvaženi kolega državni tajnik. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Kao prvo zahvaljujem i klubu SDP-a i klubu HDZ-a na podršci ovome zakonu, kojim se potvrđuje ugovor o zajmu, ali evo samo na kraju nekoliko kratkih odgovora koja je uvažena zastupnica Holy postavila u svom izlaganju. Prethodno je uvaženi zastupnik Biškupić rekao da priroda i zaštita prirode nema cijenu, međutim ja ću konkretno, radi se o financijskom dokumentu, reći da kad sve zbrojimo cirka će to biti, znači 3% će biti kamata koju će Hrvatska platiti na vrijeme od 20 godina, s time da je 5 godina razumije./… period, da nema učešća u ovome zajmu, da je ovaj zajam slijedi nakon darovnice Svjetske banke od 8 milijuna dolara. Pa prema tome ja mislim da financijski gledano ne postoje, osim kad bi bila ponovo darovnica povoljniji gledano financijskih sredstava od ovih. Koliko će Hrvatska uložiti? Hrvatska će, naše su procjene i mi tu sasvim sigurno znamo i što smo učinili i što nam je činiti i raditi dalje, a prvo ću iznijeti podatak da zemlje članice Europske unije natura košta raspon kako koja zemlja članica od 6 pa do 15 milijuna eura godišnje. Naše su procjene da će to nas koštati između 8 i 10 milijuna eura. Godišnje ukupno Europsku uniju godišnje natura 2000 košta 6,1 milijardu eura. Naše mogućnosti u proračunu nisu takve, s obzirom da se od Hrvatske očekuje izuzetno visok doprinos Europskoj uniji kad je natura 2000 u pitanju, a zašto ne možemo koristiti sredstva Europske unije iz onog vremenskog odmaka, jer znamo kad ih tek možemo koristiti, i mi smo u nadležnom ministarstvu najprije sačinili plan što nam je potrebno za ispuniti obaveze, i onda smo sve ono što smo mogli staviti na popis, indikativnu listu strukturnih fondova i drugih fondova stavili, a ono što je ostalo i nemamo mogućnost financirati, kao što su invertazacijske i …/Govornik se ne razumije./… aktivnosti prebacili, obzirom da je to naša obaveza napraviti sad istog momenta, i najveći dio aktivnosti svodi se upravo na ovaj period do pristupanja i mogućnost korištenja sredstava i pretpristupnih, a znači a posebno kasnije znači strukturnih fondova. Moram reći da nije točno da nema Registra prirodnih dobara, postoji, međutim on nije u digitalnom obliku, bit će, sad je dio gotov. Naša obaveza, koja je definirana i Akcijskim planom borbe protiv korupcije je do kraja 2011. i on će biti gotov i dostupan javnosti. Ali, najveći dio, posebno najatraktivnije kategorije, već su sad dostupne preko weba Ministarstva kulture, a on je posebno linkom usmjeren na stranice koje imaju naziv-oznaku Zaštita prirode.hr. Kartu staništa imamo također, odnos prema strukturnim fondovima sam rekao, a granice kad su u pitanju granice one su digitalizirane i uskoro će doći na dnevni red ovdje kod vas izmjene i dopune Zakona o zaštiti prirode gdje ćemo to nadam se verificirati da će biti zakonski utemeljena i digitalna granica što zasada nije. I ono sve što smo odradili bit će dostupno, znači da ćemo i samim tim to odraditi. Oko Nacionalne agencije ustanova, odnosno parkova, mi također o tome vrlo ozbiljno promišljamo, međutim držimo da je potrebno još uvijek neke pripreme u ovome da tako kažem tranzicijskom vremenu napraviti s obzirom na sve ono što znače naše ustanove u Hrvatskoj jer jedna ustanova kao što je Nacionalni park Plitvička jezera ona nije samo ustanova zaštite prirode ona je i značajan pokretački, gospodarski subjekt ne samo jedne regije nego Hrvatske, UNESCO-va baština i da mi moramo u određenom periodu napraviti pripremu za nešto što i mi mislimo da u konačnici je prihvatljivo i o čemu ozbiljno razmišljamo. Evo, nadam se da sam dao veći dio odgovora. Ja zahvaljujem na podršci koju su jedan i drugi klub dali i koju vjerujem da će i zastupnici dati izglasavanjem ovoga zakona. Hvala lijepa. **Friščić, Josip o ovom zakonu glasovat ćemo kada za to budu uvjeti.